Kohalolijaks registreerus 70 Riigikogu liiget, puudub 31.Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ei ole. Saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 392 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Peeter Tali.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikaitsekomisjon kuulas oma 4. märtsi istungil ära kaitseminister Hanno Pevkuri ettekande ja selgitused. Riigikaitsekomisjon otsustas otsekohe konsensuslikult, et tuleb algatada elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise Eelnõu ja seletuskirja valmistasid ette Kaitseministeeriumi ametnikud. Riigikaitsekomisjon aktsepteeris eelnõu ja

eelnõu § 2 punktidesse 2 ja 4. Eelnõul on kolm peamist eesmärki. Elektroonilise side seaduse muudatus loob õigusliku aluse harjutada ohualapõhist ohuteavituse edastamist sõjaväelise väljaõppe läbiviimisel ja riigikaitse-eesmärgi saavutamiseks. Looduskaitseseaduse esimene muudatus sätestab sõjalise väljaõppe tõhusamaks läbiviimiseks ja riigikaitse-eesmärkide saavutamiseks tingimused, mille korral on võimalik riigi kaitsmist harjutada ka ranna‑ ja kaldakaitse piiranguvööndis ning ehituskeeluvööndis. Seadusemuudatus loob õigusliku aluse selleks, et Keskkonnaamet saaks anda Kaitseväele nõusoleku kasutada ranna ja kalda piiranguvööndit ning ehituskeeluvööndit õppekogunemiste läbiviimiseks. Toon näite ka: pioneerirajatiste ehitamiseks, aga ka lammutamiseks, seda siis eesmärgiga tõkestada vastase liikumist, tagada oma vägedele läbipääs ja liikumisvabadus ning tõsta oma vägede hukukindlust. kolmanda muudatuse ehk looduskaitseseaduse teise muudatuse eesmärk on võimaldada ranna ja kalda ehituskeeluvööndis rajada ehitisi, mis tagavad riigikaitse-eesmärke, aga ka võimaldada riigikaitse tagamiseks omandatava veekoguäärse ehitisega kinnisasja omanikule pakkuda vastu samaväärset kinnisasja. Riigikaitsekomisjon algatas eelnõu kiireloomulisena, sest selle jõustumine on kavandatud juba 1. maiks. Kiireloomulisuse põhjus on mais algav suurõppus Kevadtorm, mille käigus suurusjärgus 13 000 Eesti ja liitlaste sõdurit harjutab Eesti kaitsmist. Selle aasta Kevadtormi LIVEX ehk aktiivne faas on planeeritud Pärnumaale, Läänemaale ja saartele. Kevadtorm on üks kord varem ka üle Pärnumaa käinud, aga saartel ei ole sellisel kujul seda õppust mitte kunagi peetud. Kevadtorm on osa NATO suurimast külma sõja järgsest õppusest õppusest Steadfast Defender 24, mis eesti keeles on kindel või vankumatu kaitsja. Palun kolleegidel eelnõu

Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Tutvustan eelnõu 392 esimese lugemise arutelu keskkonnakomisjonis.

need aktid puudutavad, ehk Kaitseministeeriumi, Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi ja Kliimaministeeriumi esindajad. Kaitseministeeriumi, MKM‑i ja Siseministeeriumi esindajatel ei olnud riigikaitsekomisjoni esitatud eelnõu kohta midagi täiendavalt öelda. Kõik need ministeeriumid pooldavad muudatusi esitatud kujul. Küll aga tekkis diskussioon Kliimaministeeriumi esindajatega, kuna nende hinnangul vajaks looduskaitseseaduse kolmas muudatus täiendavaid arutelusid. Tegu on muudatusega, mis võimaldaks ehituskeeluvööndisse ehitada muid, mitteriigikaitselisi ehitisi ehitisi riigikaitse tagamise eesmärgil, Keskkonnaameti nõusolekul ning kaitseministri ettepanekul. Probleemiks on antud juhul kaalutlusõiguse andmine Keskkonnaametile, kellel aga looduskaitseseaduse põhimõtetest tulenevalt ei ei pruugi olla taolise erisuse andmise jaoks alust. Keskkonnaameti esindaja hinnangul pole neil taolises olukorras ühtki kaalutlusprintsiipi, millest lähtuvalt eirata looduskaitseseaduse põhimõtteid. Kuigi ühelt poolt on eelnõu algatajad soovinud erisuse võimalusega tagada riigikaitse-eesmärgil vahetatavate maade omanike õiglane kohtlemine Kaitseministeeriumi poolt, ei pruugi erisuse tegemine paista õiglane teistele inimestele, kellele samas piirkonnas laienevad ehituskeeluvööndi piirangud. Samas on Kliimaministeeriumi esindajad väljendanud üldjoontes toetust seadusemuudatusele ning mõlema, nii Kliimaministeeriumi kui ka Kaitseministeeriumi esindajad väljendasid komisjoni ees valmisolekut leida seaduseelnõu sätte ning selgituse sõnastamisel mõlemat osapoolt rahuldav kompromiss.

kuid kiireloomulisus on seotud vajadusega lahendada Balti kaitseliini rajamisega ning Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seotud küsimusi. Viimase puhul on võimalikke vahetusmaid seletuskirjas kokku loetletud kolm, kuid täiendava analüüsi põhjal võib Kaitseministeeriumi esindaja hinnangul neid olla kuus. Samas möönsid Kaitseministeeriumi esindajad, et maadevahetuse otsuseni tuleb käia päris mitu sammu ning tegu on sisuliselt eelviimase variandiga, kui kõik eelnevad võimalused on juba ammendunud. Seetõttu ei saaks tegu olla kergekäeliselt antava võimalusega. Keskkonnaameti esindaja sõnul laieneb see muudatus tulevikus ka muudele olukordadele ja seetõttu peab sobiv lahendus eelnõu sõnastuses seda arvestama.

kui ka Kaitseministeeriumi esindajad väljendasid valmisolekut leida koostöös sätte sõnastamiseks sobiv lahendus, andsime neile selleks kaks nädalat aega.

Muu hulgas tegi komisjon järgmised menetlusotsused: küsida eelnõu kohta arvamust Riigikogu majanduskomisjonilt, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 21. märts kell 10. ülevaade komisjoni arutelust lõpetatud. Aitäh! Suur tänu teile ettekande eest! Ka teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Tiit Maran, palun!

Meie ees on viis sätet muutmisettepanekutega. Ma jätan välja selle, mis puudutab sidet, sest siin on ilmselgelt õiguslünk, mis on vaja täita. Enam huvi pakuvad vast looduskaitseseaduse muutmise ettepanekud neljas punktis. Kui neid vaadata, siis on näha, et tegelikult vaid ühte neist saab vahetult seostada Kevadtormiga.

siia auväärsesse kotta on lähiajal tulemas looduskaitseseaduse muutmise seaduste pakett. Tark kiirustab aeglaselt, sest ta teab, et vanakuri võib [peituda] pisiasjades.

See puudutab seda, et kui riigikaitse-eesmärgi saavutamiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni, erakorralise olukorra või sõjaseisukorra puhul oleks vaja liikuda rannavööndis või kaldavööndis, siis selleks tõepoolest Keskkonnaameti [nõusolekut] ei ole tarvis.

lisaks riigikaitseliste ehitiste ka muude ehitiste puhul Keskkonnaameti nõusolekul ja riigikaitse korraldamise eest vastutava ministri ettepanekul, on kaheti nähtav.

Nagu öeldud, vanakuri peitub pisiasjades. Lisaks veel kaalutlemise alused. Kui kujutada ette ühelt poolt Keskkonnaameti juhatajat ja teiselt poolt kaitseministrit, siis kuidas Keskkonnaameti juhataja saaks kaalutletult

Vanakuri [peitub] pisiasjades. Tark kiirustab aeglaselt. Selge on see, et kaitsetemaatika on pakiline, oluline ja tähtis, aga mõnikord võib olla mõistlikum ka aeglaselt kiirustada. Lootust annab, et kaks ministeeriumi leiavad sellele lahenduse eelnõu kahe lugemise vahel. Tahaks loota, et see ka nii läheb. Aitäh! Suur tänu teile! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 392 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on selle aasta 21. märtsil kell 10.

Tere hommikust, head kolleegid! Tutvustan teile seda eelnõu natuke lähemalt. Ta on rahanduskomisjonis algatatud ja kuigi tavapäraselt tutvustab eelnõu esmalt minister, siis täna mina.Rahanduskomisjoni algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuga suurendatakse Riigikogu rolli põhiseaduslike institutsioonide eelarveotsuste tegemisel ning välditakse olukorda, kus Vabariigi Valitsus otsustab nende sõltumatute institutsioonide rahastamise üle, kelle ülesandeks on täitevvõimu tegevuse sõltumatu kontrollimine ja tasakaalustamine. Eelnõu ja selle juurde esitatud seletuskirja on ette valmistanud Riigikogu rahanduskomisjon koostöös põhiseaduslike institutsioonide esindajatega. Pika menetlusprotsessi vältel on toimunud mitmed kohtumised, kirjalikud konsultatsioonid, töögrupi ja komisjoni istungid, sealhulgas oli 24. oktoobril rahanduskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühine istung

järgi on Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, õiguskantsler ja Riigikohus kui põhiseaduslikud institutsioonid oma tegevuses sõltumatud. Sõltumatus kui demokraatliku õigusriigi alus ja võimude lahususe tagaja tähendab kõige üldisemalt, et põhiseaduslikud institutsioonid peavad oma ülesannete täitmisel olema vabad muude riigivõimuharude, eelkõige täitevvõimu survest. Eelnõu eesmärk on leida riigieelarve koostamisel tasakaal põhiseaduslike institutsioonide eelarve lõppotsustesse kaasatuse, nende eelarve suurema sõltumatuse, Vabariigi Valitsuse rolli ja riigieelarve võimaluste vahel. Asjaolu, et eelarvestrateegia ning riigieelarve korraldus ja protsess on täitevvõimukesksed, tingib vajaduse näha põhiseaduslikele institutsioonidele seadusega ette täiendavad erisused praegusest riigieelarverežiimist.Eelnõu loob aluse, et põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused kiidab heaks Riigikogu rahanduskomisjon enne riigieelarve eelnõu algatamist Riigikogus. Vabariigi Valitsusel on ka edaspidi õigus ja kohustus hinnata põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlusi. Põhiseaduslikud institutsioonid esitavad eelarvetaotluse täies ulatuses Riigikogu rahanduskomisjonile ja Rahandusministeeriumile ning erimeelsuste korral esitab Vabariigi Valitsus eriarvamuse koos põhjendustega otsustamiseks Riigikogu rahanduskomisjonile. Riigikogu rahanduskomisjoni otsus ja põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused lisatakse riigieelarve eelnõu seletuskirja juurde

Selle muudatusega nähakse ette, et põhiseaduslike institutsioonide taotletud eelarved, välja arvatud kinnisasjadega seotud investeeringud, esitatakse Riigikogu rahanduskomisjonis heakskiidetud mahus eelarvestrateegias. Riigieelarve koostamise protsessis kehtestatakse põhimõte, mille kohaselt põhiseaduslik institutsioon esitab oma eelarve projekti ning eelarveaastale järgneva kolme aasta finantsprognoosi Rahandusministeeriumile ja Riigikogu rahanduskomisjonile 1. juuniks. Taotluses tuleb ära näidata ja põhjendada eelarve muudatused võrreldes eelmise perioodiga. Eelarve projekt sisaldab tegevustega seotud investeeringuid. Kinnisasjadega seotud investeeringute taotlused läbivad kinnisvarainvesteeringute juhtimiskava protsessi. Pärast suvise majandusprognoosi avaldamist esitab põhiseaduslik institutsioon hiljemalt 1. septembriks uuesti, vajaduse korral korrigeeritult, eelarve projekti ning eelarveaastale järgneva kolme aasta finantsprognoosi Riigikogu rahanduskomisjonile. Kui Vabariigi Valitsusel on eriarvamus põhiseadusliku institutsiooni taotletud vahendite suhtes, siis edastab Vabariigi Valitsus enne arutelu oma eriarvamuse koos põhjendusega Riigikogu rahanduskomisjonile, jättes rahanduskomisjonile sellega tutvumiseks piisava aja. Riigikogu rahanduskomisjon vaatab taotlused läbi ja eriarvamused samuti, kaasates vajaduse korral menetluse juurde Riigikogu põhiseaduskomisjoni, ning teeb otsuse, millises mahus heaks kiita põhiseadusliku institutsiooni taotletud vahendid, välja arvatud kinnisasjadega seotud investeeringud, hiljemalt 10. septembriks. Rahanduskomisjon võimaldab põhiseaduslikul institutsioonil oma taotlust selgitada enne selle kohta otsuse tegemist. Eelarve mahu läbivaatamisel ja kinnitamisel toetutakse suvisele majandusprognoosile ning avaliku sektori palgauuringule, et eelarve maht jääks riigi võimaluste piiridesse ning sarnaste tööperede palgatasemed püsiksid omavahel korrelatsioonis. Rahanduskomisjoni otsuse põhjal koostab Rahandusministeerium riigi eelarvestrateegia ja iga-aastase riigieelarve eelnõu põhiseaduslike institutsioonide osa. Vabariigi Valitsus esitab riigieelarve eelnõu koos seletuskirjaga Riigikogule hiljemalt kolm kuud enne eelarveaasta algust.Teine

Täiendus on seotud riigieelarve seaduse § 251lõike 3 punkti 12 muutmisega. Täienduse kohaselt kajastatakse riigieelarve eelnõus, mille Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule, põhiseaduslike institutsioonide taotletud eelarved, välja arvatud kinnisasjadega seotud investeeringud, Riigikogu rahanduskomisjonis heakskiidetud mahus.

et lisaeelarve eelnõu esitamisel Riigikogule osas, mis puudutab põhiseaduslikele institutsioonidele eraldatavaid eelarveid, tuleb arvestada riigieelarve seaduse § 38 lõikes 21sätestatud nõuetega. See tähendab, et Riigikogule esitatavas lisaeelarve eelnõus peab Vabariigi Valitsus põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlusi arvestama Riigikogu rahanduskomisjonis heakskiidetud ulatuses. Põhimõtteliselt tähendab see muudatus, et põhiseaduslike institutsioonide jooksva tegevuse eelarved kinnitatakse enne üldist valitsuse esitatud eelarvet rahanduskomisjonis. Valitsus ei tohi rahanduskomisjonis otsustatud piirmäärasid muuta, aga võib lisada oma eriarvamuse protsessi jooksul. See peaks lahendama autonoomiaküsimuse, nii et põhiseaduslikud institutsioonid ei peaks enam pidama eelarveläbirääkimisi enda poolt kontrollitavatega, mis on olnud probleem. Seadus on kavandatud jõustuma üldises korras. Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused: algatada eelnõu ja teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, 12. märtsil, esimene lugemine lõpetada ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni esimees, siinkõneleja. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kümme tööpäeva. see eelnõu on pikalt osapooltega läbi arutatud ja selle menetlus toimub kõige paremate Riigikogu tavade järgi. Loodetavasti saab kõigist tähtaegadest kinni peetud, nagu kollases raamatus on ette nähtud. See on minu poolt kõik.

Seda päris põhjalikult komisjonis arutati. Mis olid need argumendid, mille pärast investeeringuosa nendest taotlustest välja jäeti? Tänan, argument oli see, et riigil on olemas eraldi kord kinnisvarainvesteeringute arutamiseks, käsitlemiseks, menetlemiseks. Põhiseaduslike institutsioonide jaoks ei ole mõtet luua paralleelmenetlust. Margit Sutrop,

Praegune eelnõu on kompromiss. Niikaua, kui mina mäletan – ja ma mäletan Riigikogust rohkem kui kümmet aastat –, on põhiseaduslike institutsioonide eelarveautonoomia

Tegevuspõhises eelarves, me teame hästi, on programmid ja alamprogrammid ning seal on ministeeriumidel ja asutustel üsna suur manööverdamisvõimalus. Me teame, et

Suur tänu! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel ja volituse alusel, hea kolleeg Jaak Tänan, austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! See probleem, mida me eelnõuga nüüd vähemalt suures osas või olulises osas püüame lahendada, on üleval olnud aastaid.

See tähendab muu hulgas, et tuleb viia õiguslikult miinimumini valitsuse võimalus survestada põhiseaduslikke institutsioone nende eelarvete kaudu.

Küsimus on ju selles, nii nagu siin on mainitud, et põhiseaduslikud institutsioonid omavad teatud osas õigust järelevalveks täitevvõimu üle. Situatsioon on pikantne.

Asjaolu, et eelarvestrateegia ning riigieelarve korraldus ja protsess on täitevvõimukesksed, tingib vajaduse näha põhiseaduslikele institutsioonidele seadusega ette täiendavad erisused praegusest riigieelarverežiimist. Kehtiva riigieelarve seadusega on sätestatud kolm põhilist erisust põhiseaduslike institutsioonide ja riigiasutuste vahel. Neist kaks [näevad ette, et] põhiseaduslik institutsioon ei pea koostama tegevuspõhist eelarvet, nii nagu siin juttu oli, ja põhiseaduslik institutsioon tohib talle eraldatud eelarvet ise liigendada. Aga praktikas tekivad teatud probleemid. Nii nagu oli juttu, kui ei ole tegevuspõhist eelarvet, siis on kulupõhine eelarve, nagu põhiseaduslikel institutsioonidel, kus ei ole lihtsalt ühes potis tegevuskulud, vaid on majanduskulud, personalikulud ja nii edasi.

nii juhtus ka sellel aastal. Õpetajad said küll palgatõusu, tervishoiutöötajatel on kollektiivleping, aga anti mõista, et tavalises riigiasutuses palk ei tohiks tõusta. Mis aga tegelikult toimub? Kuna ministeeriumi käsutuses on tegevuskulud, siis muude tegevuskulude arvelt tihtipeale ikkagi leitakse teatud võimalusi ka palgatõusuks, isegi siis, kui öeldakse, et palgad on külmutatud. Selle näite riigikontrolör tõigi 2021. aasta kohta, et kuigi oli öeldud, et avaliku sektori palgad on külmutatud, riigiasutustes, ministeeriumides, keskvalitsuses palgad ikkagi 4–5% tõusid.Palun

Põhimõtteliselt esitavad põhiseaduslikud institutsioonid need [taotlused] eelarveprotsessis valitsusele. Valitsus ütleb, et siin on lagi, sellest rohkem ei saa, ja need lisataotlused tavakorras isegi Riigikokku

Eiki jäi tookord üksinda ja peale Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni keegi seda mõtet ei toetanud. Mul on hea meel, et see Eiki idee on nüüd uuesti laual. Kindlasti saan öelda, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon eelnõu menetlust toetab. Loodame, et see saab seaduseks. Aitäh! Suur tänu teile! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 391 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on selle aasta 26. märtsil kell 17.15. Oleme teise päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme kolmanda [päevakorrapunkti] juurde: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 289 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Jaak Valge.

Tervist, hea juhataja! Head kuulajad! Ma alustan natukene üldisema, aga uskuge mind, väga asjakohase sõnumiga. Nimelt, täna 90 aastat tagasi praegusel kellaajal

Mis sündmused need olid, mis hakkasid toimuma tänasel päeval 90 aastat tagasi? Need olid juba varem kokku lepitud. Nimelt, kella kahe paiku anti kaitseväe ühendatud õppeasutuste Tondil paiknevates kasarmutes häiret ja õppeplatsile rivistus kaks aspirantide kompaniid, kuulipildujakompanii ja suurtükipatarei. Kokku tuli umbes 400 meest.

arvasid need noored mehed, et lähevad Eesti riiki kaitsma, ega teadnud, et nad marsivad tegelikult demokraatiat likvideerima. Ja nii see oli. Aspirandid võtsid oma kontrolli alla südalinna, Toompea ja piirasid sisse Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja selle Tallinna osakonna residentsid Narva maanteel ja Mere puiesteel. Poliitilise politsei ametnikud vahistasid kohalviibijad. Kokku arreteeriti kuni 500 vabadussõjalaste aktivisti ja juhti üle Eesti.

kohe, et nad milleski süüdi pole ja see noor liikumine kui süütu kannataja saab niimoodi uusi poolehoidjaid. Valitsuse koosolek algas siin kusagil lähedal ruumides alles kell veerand viis päeval.

See oli põhiseaduse rikkumine, kuna põhiseaduse § 80 kohaselt sai riigivanem kaitsevägede ülemjuhataja määrata ainult mobilisatsiooni väljakuulutamise või sõja alguse korral. Kohe sulgeski Laidoner oma otsusega Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja keelas koosolekud nii kinnistes ruumides kui ka lahtise taeva all, ta keelas ka meeleavaldused.

15. märtsil, siis üle-ülehomme [90 aastat tagasi] tuli kokku Riigikogu ja seal rääkis Päts, et rahvas on haige ja valimised tuleb edasi lükata, et haige rahvas valida ei saa, hoopiski mitte ei saa ta rahvahääletusel osaleda.

Varsti keelustati ka erakonnad ja sügisel, kui Riigikogu kokku tuli ja sealt hakkasid kostma opositsioonilised hääled, saadeti ka Riigikogu laiali.

siis kolmes põhiseaduses – oli meie kodanikele antud õigus algatada rahvahääletusi, aga pärast täna 90 aastat tagasi alanud riigipööret neil seda õigust enam ei ole.

Nüüd ma lähen teema juurde ja alustan tsitaadiga Jüri Raidlalt: "Rahva kaasamine on väljendina iseenesest nonsenss. Rahvas on kõrgeima võimu kandja, kes kaasab oma võimu teostamiseks parlamendi ja valitsuse, mitte vastupidi." Ma arvan, et mul pole ka väga suurt põhjust iseloomustada praegust olukorda meie riigis. See ei ole mitte midagi muud kui parlamentarismi kriis,

ka õigusteadlasi ja isegi meie põhiseaduse autoreid saab aru, et vaja on lahendusi ja lahenduseks võiks olla see, kui kodanikud kui kõrgeima võimu kandjad saaksid võimaluse korrigeerida esindusdemokraatlike institutsioonide tegevust. see ongi, kallid sõbrad, autentne klassikaline demokraatia. Sest vaadake, see praegune olukord, kus parlamendis on valitsuskoalitsioonil kahekolmandikuline ülekaal, kodanikest aga usaldab valitsust kaks korda vähem

Kodanike sekkumine ei pruugi ilmtingimata tähendada ju rahvahääletust, sest vaadake, sellel rahvahääletuse võimalusel on ennetav mõju. Just see võimalus lahendaks ka praeguse kriisi, sest valitsus ei saaks teha, tal ei oleks mõtet teha otsuseid, mis on selgelt kodanike enamuse tahte vastased. Sel juhul ei oleks mitte mingit obstruktsiooni ega usaldushääletusi, neid ei oleks vaja. Loomulikult on rahvahääletuste

Aga rahvusvaheline kogemus ja ka meie endi kogemus tõestab selgelt, et niisuguste künniste ja filtrite seadmine on võimalik rahvaalgatused ja rahvahääletused toetavad väga tugevasti esindusdemokraatiat. Ma mõistan, et osal poliitikutest on selle ees

On hirm selle ees, et kodanikud saavad hakata riigielu küsimusi otsustama. Aga kohalikul tasemel seda hirmu ei peaks ju olema. Võib-olla olekski just see kohaliku taseme rahvahääletuse võimaluse loomine selline nii-öelda esimene samm harjutamiseks. Õigemini, mina isiklikult olen täiesti veendunud, et meie rahvas ei ole haige, vaid on demokraatiaks küps, aga võib-olla oleks see esimene samm osa poliitikute veenmiseks, et me vajame teatavatel tingimustel ühiskonna kui terviku osalemist poliitiliste otsuste tegemisel. Nii. Käesolev eelnõu puudutabki kohalikke omavalitsusi ja sellega muudetakse kohaliku omavalitsuse korraldamise seadust. Ma siin pikka juttu ei hakka tegema, kuna mu sissejuhatus oli juba pikk, räägin ära põhipunktid.

Teiseks, kohalikule rahvahääletusele ei saa seada riigielu küsimusi ja küsimusi, mille rahvahääletuse tulemus võib olla seadusega vastuolus, seadusega vastuolus, üleriigilise seadusega vastuolus. Neid küsimusi ei saa kohalikule rahvahääletusele seada. Kolmandaks, valla‑ või linnaelanike esitatud rahvahääletuse nõude õiguspärasuse üle otsustab valla‑ või linnavalitsus. Neljandaks, kui rahvahääletuse taotlus vastab sätestatud tingimustele, peab kohalik omavalitsus tagama, et rahvahääletusele seatud küsimuses oleks tagatud tasakaalustatud teavitus. See on äärmiselt oluline. Viiendaks, rahvahääletus peab toimuma aasta jooksul taotluse esitamise ajast. Rahvahääletuse tulemus – nüüd tulevad künnised – on siis õiguslikult siduv, kui sellel osaleb vähemalt 30% kohaliku omavalitsuse valimisõiguslikest elanikest. Vastasel korral käsitletakse tulemust rahvaküsitlusena ehk õiguslikult mittesiduva või nõuandva rahvahääletusena. Kuuendaks, rahvahääletuse muud korralduslikud tingimused sätestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Ma jään praegu siia peatuma. Ma usun, Ma usun, et te ei kahtle, et ma võin pidada pikki sütitavaid kõnesid rahvahääletuse vajalikkusest ja tuua näiteid igalt poolt Euroopast ja maailmast, kuidas see ühes või teises kohas on seatud ning kuidas see on positiivselt mõjunud. Ma säästan teie aega, aga kui on küsimusi, siis parima heameelega vastan. Aitäh! Jaa, see on igati ratsionaalne tee, teile ongi kenasti küsimusi. Varro Vooglaid, palun! palun! Suur tänu! Millised võiksid teie hinnangul olla need ratsionaalsed vastuargumendid sellele eelnõule? Lähtume eeldusest, et inimesed põhimõtteliselt on seda meelt, et Eesti ühiskond peaks olema korraldatud kooskõlas demokraatia põhimõttega, nad ikkagi ei pea mõistlikuks seda eelnõu pooldada. Kas te kujutate ette, millised need vähekenegi arvestatavad kaalukad vastuargumendid võiksid olla? Minul on ausalt öeldes raske neid ette kujutada, aga äkki te saate mulle selles abiks olla. on küll kahju, härra Varro Vooglaid, aga selles küsimuses ma ei saa teid mitte kuidagimoodi abistada. Küll ma võin võib-olla ette kujutada seda, mis on selle vastuolemise taga. See võib [tuleneda] asjaolust, et kohalikesse volikogudesse valitud poliitikud pelgavad,

See teeb nende tegevuse keerulisemaks, võib-olla ka, kuidas öelda, klanni soovide järgi toimetamise raskemaks,

kildkondlike huvide läbisurumise keerulisemaks. See on võib-olla see taust, ega ma muud ei oska mitte midagi

Anti Poolamets, palun! Hea ettekandja! Kui on uued asjad tulekul, siis on ka hirmukesed kerged tulema. Mis siis saab, kui rahvas hakkabki otsustama erinevaid teemasid selle

nelja-aastase tegevuse ajal kolm kuni neli rahvahääletust, kas seda on siis palju või vähe Šveitsi mõttes? Kas see võib tekitada tarbetut segadust? Või hoopis vaatame, et Šveitsis on neli riigikeelt ja riik püsib ikka koos.

ära. Väga raske oleks välja mõelda, kuidas see Šveitsi riigi toimimist mingil moel segaks. Vastupidi, me küsitluste järgi teame, et Šveits on maailma üks õnnelikemaid riike. Muide, küsitluste kohaselt on Ida-Euroopa või postkommunistlikest riikidest kõige õnnelikum riik Sloveenia,

Ma tahan esmalt teid tunnustada ja tänada selle sümboolse ajaloolise paralleeliga alustamise eest. Selle valguses küsin, milline on

Kui see eelnõu tagasi lükatakse, mida see räägib Eesti demokraatiast, Eesti rahvavõimust? Aitäh, hea kolleeg! Ega ta mitte midagi head ei räägi.

muidugi, ma olen ikkagi realist. Selleks ei pea olema küünik, vaid lihtsalt realist: loomulikult lükatakse ka see eelnõu tagasi. Kui ma nüüd kaugemasse tulevikku vaatan, siis mulle küll näib,

algatada rahvahääletusi. Seda on juba moka otsast märkinud ka selline põhimõtteline rahvahääletuste vastane Jüri Raidla, kes väidab, et kohalikes omavalitsustes võiks rahvahääletusi korraldada. Kuidagi sinnapoole on tüürimas ka üks teine põhiseaduse autoreid, kes on aastakümnete vältel olnud rahvahääletuste vastu, nimelt Jüri Adams.

Nii et ma usun, et kui me tahame sellest kriisist välja tulla, siis see rahvahääletuste võimalus luuakse. Kui kaua me veel selles kriisis edasi vingerdame ja kui palju läheb aega, et ka poliitilised otsustajad selleni jõuaksid, ma ei tea, aga ma arvan, et me jõuame selleni, sest meie rahvas on demokraatiaks küps. Martin Helme, palun! Pole vist kahtlust, et kui selline rahvahääletuse süsteem kohalikus omavalitsuses praegu kehtiks, siis mitte mingil moel ei juhtuks taolisi asju nagu Metsküla kooli sulgemine, see lihtsalt ei oleks võimalik. Selles mõttes on see ikkagi väga oluline kang legitiimsuse tagamiseks poliitiliste otsuste tegemisel. Vastaste põhiargumendid on meil üsna läbi käidud. Põhiargument on, et see [tekitab] liiga palju mässamist,

need on põhimõtteliselt demokraatiavastased argumendid: meil on siin kuskil nii-öelda eksperdid või targad onud, kes valitsevad, ja teie ärge segage, meil on stabiilsus ja meil on siin teatud teatud efektiivsus ja see on olulisem kui see, et on olemas legitiimsus ja rahva mandaat. Minu meelest tuleb seda kogu aeg üle korrata. Kuidas sina seda näed? Jaa, ma olen nõus, ma olen sellega nõus. Aitäh!

mitme aasta tagant hääletada kohalike omavalitsuste valimistel ja Riigikogu valimistel ning see on kogu lugu. Loomulikult oleks väga tervitatav, kui kohalikul tasandil saaks ka referendumeid läbi viia, see viiks meid suure sammu võrra demokraatia poole. Aga meie põhiseadus kahjuks ei ole, ma ei oska öelda, pooltki nii demokraatlik, kui olid 1920. aasta ja 1933. aasta põhiseadus, kus olid lubatud rahvaalgatus, referendumite algatamine rahva poolt ja nii edasi ja nii edasi. Mis sa arvad, kas me peaksime ka selles [mõttes] naasma meie riigi loomise, demokraatia aegadesse ja andma rahvale võimaluse muuta põhiseadust? Aitäh!

Lätis ja Leedus on võimalus ka rahvaalgatuse korras referendumeid välja kuulutada. See praegune kriis minu arvates illustreerib väga üheselt seda, et meil ei ole mitte mingit muud võimalust kui

suunis või tahe läheb vastuollu parlamendi või volikogu [tahtega], siis sellele järgnevad automaatselt erakorralised valimised, ehk teisisõnu, meil on

võib sinna sisse panna ja mõningates riikides see nii on, aga tavaliselt mitte. Näiteks sellessamas Šveitsis ju nii ei ole. Kuidas konkreetses eelnõus on? Kui rahvas algatab eelnõu ja selle eelnõu nii-öelda läbi hääletab, seda

Küll aga on loomulikult ette nähtud, et kui on siduv rahvahääletus, siis volikogu peab selle rahvahääletuse tulemuse ellu viima. Mis üleriiklikku olukorda puutub, siis meie põhiseaduses on praegu sees klausel, et kui Riigikogu on teistsugusel seisukohal, kui rahvahääletuse tulemused, siis ta peab laiali minema. Minu arvates on see ka põhjendatud, sest sel puhul ei esinda Riigikogu enamus enam kodanikkonna enamust. Minu arvates on see põhjendatud. Aga

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Minu meelest see liberaalne demokraatia, mida meile siin Eestis müüakse, on rohkem selline postorjanduslik demokraatia. Kord nelja aasta tagant saavad inimesed käia valimas, ülejäänud aja hoitakse nad valitsemisest eemal: tehke tööd ja

omavalitsustes referendumeid algatada. Küll on need erinevad. Näiteks vähemalt teatud tingimustel on nad siduvad Bulgaarias, Poolas, Saksamaal, Sloveenias, Taanis ja Tšehhis. Mõnes riigis on nad

saa. Erakonnad on demokraatia põhiühikud. Valimisliitude häda on see, et nad on ebastabiilsed, seal ei pruugi olla korralikku vastutust, nad lagunevad kergesti ja ka need kohalike omavalitsuste koalitsioonid võivad olla ebastabiilsed.

Küll aga ma julgeksin toonitada, et vaadake, kui on olemas võimalus algatada rahvahääletusi, siis saavad kodanikud rohkem kaasa rääkida, ka erakondadesse kuulumata. See justkui, kuidas öelda, võib teatavas mõttes kompenseerida selle valimisliitude mitteolemasolu, kui kodanikud saavad nagunii kaasa rääkida.

paljudes riikides on inimesed ja masinad tänavatel ning antakse mõista, et see, kuidas Euroopa tehnokraadid on allutanud enda soovidele riikide valitud valitsused ja ka kohalikud omavalitsused, see, mida ellu viiakse, ei vasta sellele, mida rahvas ootab.Aga mu küsimus on pigem see, et kas sa oskad kommenteerida. kommenteerida. Madin tänavatel käib ju ka riikides, kus iseenesest seaduse järgi oleks võimalik ka rahvahääletusega midagi muuta. Aga kas seal on pandud mingid piirid, et ei saa muuta seda, mis Euroopast tuleb, või on mingisugused inimeste arvu nõuded? Miks see asi on jõudnud tänavatele, mitte massiliste referendumiteni? Aitäh selle küsimuse eest!

ei ole. Nemad suhtuvad üleüldse referendumitesse väga suure umbusuga. Ilmselt on lugupeetud küsijale teada, mispärast,

kuidas öelda, piinlikkusega tunnistama, et ma Prantsusmaa referendumikünniseid peast ei tea. Võimalik küll, et need künnised on liiga kõrged, nii et ei ole võimalik, kuidas öelda, kanaliseerida seda poliitilist protesti legitiimsetesse võimalustesse. Anti Anti Allas, palun!

et see toob kaasa sellised, sellised ja sellised kulud. Mul oli tõesti hea meel selle küsitluse tulemusi saada, sest need näitasid, et inimesed on vastutustundlikud. Kui ma õigesti mäletan, siis eestlastest vaid 10% või 15% soovis pensionide kolmekordistamist, mitte-eestlastest natukene rohkem, 20%. Rain Epler, palun! Aitäh! Kõigepealt, minu arust kolleeg Allase ilmselt heatahtlik mõttearendus lähtus ikkagi totalitaristlikest eeldustest, et kui me oleme võimul, siis äkki, kui meiega ei olda rahul, saab meid liiga kergesti sealt sealt tõugata. Demokraatias nii peakski käima. Tuleb teha neid asju, millega need, kes sulle mandaadi on andnud, on nõus. Aga mu küsimus läheb Saksamaa juurde tagasi. Nagu sa ütlesid, seal referendumeid korraldada ei saa, aga piltlikult öeldes sa lõpuks saad ikkagi selle referendumi, aga sellel kujul, et veoautod ja traktorid blokeerivad kõik pealinna suunduvad kiirteed, linn on tükk aega kinni ja möll käib. Kas ei ole mitte nii, et mida rohkem sa piirad, seda rohkem sa pead, ütleme, jõustruktuuridesse raha panema, et rahvast ohjes hoida, aga lõpuks see katel keeb ikka üle?

Kindla peale on seal see korrelatsioon olemas. Kui on võimalus ikkagi suunata oma protest legitiimsesse kanalisse, siis ei ole mõtet tänavale minna, see on selge. Me näeme praegu Eestis ka, et eestlased ei ole veel massiliselt tänavale tulnud. Ma ei ole muidugi futuroloog, vaid ajaloolane, aga ma julgen prognoosida, et praeguse olukorra jätkudes tullakse tänavatele. Kui meil oleks need referendumivõimalused, siis number üks asi oleks ju see, et praegune Riigikogu enamus ei oleks üleüldse selliseid rahva enamusele vastanduvaid eelnõusid seaduseks vorminud, sest nad oleksid juba ette teadnud, et need hääletatakse rahvahääletusel maha. Ajaloos on loomulikult väga palju näiteid selle kohta, kuidas poliitilised režiimid lähevad lähevad ülekäte ja kuidas kodanikkond läheb keema ning tulemuseks on väga suured mullistused, selle asemel, et poliitilist režiimi järk-järgult kujundada kodanikkonna arvamuse

sellise näite, mis võiks võib-olla kvalifitseeruda ka lähema vaatluse objektina, kui arutleda selle üle, kas on mõistlik selliseid samme teha või mitte. Aitäh! Jälle pean ma vastuse võlgu jääma, selles mõttes, et ma ei saa teile mingilgi moel ühegi näitega appi tulla.

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Kas selle seaduse kaudu oleks võimalik lahendada ka sellist olukorda, mis on tekkinud Metsküla kooli ümber? Kas see pakuks kogukonnale

võimalus oleks olnud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, siis Metskülas sellist vastasseisu ei olekski saanud üleüldse tekkida.

põhjendatud otsus. Aga ma saan aru, et mitte midagi sellist komisjonis ei toimunud. Komisjon tegi tagasilükkamise otsuse ilma igasuguse põhjenduseta. Kas teie meelest on selline

Põhjused on toodud valitsuse seisukohtades, mis on teil materjalide seas olemas. Samamoodi see, et

möödub täna 90 aastat 1934. aasta 12. märtsi riigipöördest, mille üheks väga oluliseks põhimõttelise tähtsusega tagajärjeks oli asjaolu, et sellega läksid kaotsi rahvaalgatuse õigus ja rahvahääletuste algatamise õigus kui kaks väga olulist instrumenti, millega rahvas saab teostada oma võimu kõrgeima riigivõimu kandjana. Sellel hetkel läksid need põhimõtteliselt kaotsi. Siiani ei ole meie rahvas neid õigusi tagasi saanud. saanud. See olukord viitab veelgi põhimõttelisemale ja laiemale probleemile, et Eesti riigielu korraldamisel on on deklareeritud ideaalid ja reaalsus omavahel väga tõsises nihkes. Seda nihet me näeme seonduvalt kõikide oluliste põhimõtetega, kindlasti ka seonduvalt demokraatia põhimõttega. Mis on ideaal? Ideaal on deklareeritud põhiseaduse §‑s 1, mis ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

Kui Eesti on riik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, siis loomulikult peaksid rahval olema reaalsed võimalused selle staatuse teostamiseks, vastasel juhul on tegemist tühja ideaaliga, sisutühja ideaaliga – deklareeritud on, aga ei teostu. Kuidas võiks rahvas saada seda oma staatust teostada? Millised vahendid võiksid rahva käsutuses selleks olla? Esimene, vägagi elementaarne vahend on rahvahääletuste kaudu oma staatuse, oma võimu teostamine. Kuidas on Eesti Vabariigis reaalselt lood rahvahääletustega? Kas keegi oskab peast öelda, millal toimus meil viimane rahvahääletus? Ma ei küsi teilt praegu valjuhäälset vastust, aga mõelge korraks, millal see oli, millal sai Eesti rahvas viimati mõne riigielu otsuse langetamisel ise kaasa rääkida, ise otsustajaks olla. See oli rohkem kui 20 aastat tagasi, 15. septembril 2003. aastal, mil toimus referendum Euroopa Liiduga liitumise küsimuses. Ka siis, nagu me teame, oli taustaks massiivne, riiklikult rahastatud ja ka ellu viidud propaganda, selleks et saada nii-öelda õige vastus.

reaalsus. Lähme edasi. Kuidas saaks rahvas veel teostada oma võimu kõrgeima riigivõimu kandjana? Algatades parlamendis seaduseelnõusid. Rahvaalgatuse õigus – seda ka ei ole alates 1934. aasta 12. märtsist. Edasi. Kuidas saaks rahvas veel teostada oma staatust kõrgeima riigivõimu kandjana? Valides endale presidenti. Seda õigust ka ei ole. 1933. aasta põhiseadusega oli riigivanema valimise õigus rahvale ette nähtud,

otsustades vähemalt selle üle, kes peaks olema need inimesed, kes langetavad kõik riigielu otsused rahva asemel või rahva eest või rahva esindajana. Siin me jõuame Riigikogu valimiste korrani ja kohalike omavalitsuste [volikogude] Presidendi valimise õigust teatavasti mitte mingil kujul ei ole, nagu juba räägitud. Me peame vaatama, milline see kord siis on, kas selle korra kaudu reaalselt teostub rahva tahe, kas reaalselt teostub see, et rahvast saavad esindama need inimesed, keda rahvas tahab ennast esindamas näha. Ma väidan, et ei teostu, see kord on väga vildakas. Esimene väga põhimõtteline probleem on ju üleriigilised nimekirjad, mis võimaldavad hääli üle kanda. Selle tõttu istub siin saalis parlamendiliikmetena väga palju inimesi, terve rida inimesi, keda rahvas ei ole tegelikult enda esindajaks valinud, ja parlamendist on jäänud välja inimesi, väga palju inimesi, kes said palju rohkem hääli kui terve rida inimesi, kes on täna parlamendiliikmeteks. Ei teostu ju rahva tahtmine selles mõttes, kes peaksid siin teda esindama. Edasi, e‑valimiste kord on ju selline, et [need valimised] on täiesti läbipaistmatud, täiesti kontrollimatud ja selle tõttu täiesti ebausaldusväärsed, nii et eksisteerivad väga põhimõttelised ja tõsised kahtlused, kas üleüldse

Nüüd siis jõuame tänase eelnõuni, kus ei paluta mitte midagi enamat kui seda vähest, et vähemalt kohalike omavalitsuste tasandil võiks algatada siduvaid referendumeid. Hea küll, riigis ei saa

hääletab selle eelnõu järjekordselt prügikasti. Mida me siis kokkuvõttes võime öelda sellise olukorra kohta? Mitte isegi seda, et Riigikogu enamus ei poolda seda konkreetset eelnõu, vaid seda, et tegelikult Riigikogu enamus,

et enamik Riigikogu liikmetest ka reaalselt ei taha, et Eesti oleks demokraatlik riik, sest siis ei saaks nii vääramatult ellu viia ette paikapandud poliitilist programmi ja võib juhtuda, et rahva tahtmine hakkab sellele jalgu jääma. Selline olukord on loomulikult häbiväärne, see ei ole kooskõlas põhiseaduses deklareeritud ideaalidega. Ma siiralt loodan, et ma kunagi näen päeva, kui see olukord muutub. Aitäh! Suur tänu ettekandjale! Koos sellega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 289 esimesel lugemisel tagasi lükata. Peame seda hääletama ja asume selle hääletamise ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 289 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 48 Riigikogu liiget, vastu 13, erapooletuid 0. Eelnõu 289 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Neljas päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 276 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Ants Froschi.

Käesoleva seaduseelnõu algatamise põhjus on idavedude skandaal ja selle lahendamise käik.

Kõigil muudel juhtudel on riigisaladuse loa andmisel kaitsepolitseil jätkukontrollivõimalus [niikaua], kuni see riigisaladuse luba kehtib. Nii et põhimõtteliselt on meil kahte sorti inimesi riigisaladust haldamas: need, keda ei kontrollita, ja need, keda kontrollitakse. Need, keda kontrollitakse, on muidugi enamuses. Aga valitsus on [nende hulgast] välja jäetud. See väga lühikene tehniline eelnõu ongi suunatud selle olukorra lahendamisele. Me oleme paradoksaalses olukorras, kus Eesti Konservatiivne

sellises olukorras, kus peaminister tõenäoliselt oli Eestile julgeolekuoht. Tema saab teha ainult seadust mööda.

valdajate, kasutajatega, või me jätame selle erandi alles ja riskime sellega, et me tuleme tagasi mingi "Troonide sõja" olukorra juurde. On On väga konkreetne palve: anname meie õiguskaitsesüsteemile võimaluse käsitleda kõiki Eesti Vabariigi ametnikke, kõiki riigisaladuse valdajaid võrdsetel alustel.

Selle kohta ju kehtib ütlus, et kes tahab, leiab võimaluse, kes ei taha, leiab vabanduse. Ma ütleksin, et kõik need jutud, mida me kuulsime idavedude skandaali ajal luurajatelt, olid üks suur hunnik vabandusi. Aga nende üks vastuargument on see – seda rääkisid nii luurajad kui ka poliitikud, valitsuspoliitikud, sellise mõtliku ja härda näoga –, et kas me siis tõesti tahame, et julgeolekuasutused kogu aeg hoiavad silma peal võimupoliitikutel ehk valitsuspoliitikutel ehk nendel, kes nende üle justkui siis järelevalvet ja tsiviilkontrolli teostavad. Et küll on kurb, kui kapokad või välisluure kogu aeg jälgivad, mida peaminister või siseminister või välisminister või kaitseminister teeb. Mis sa vastad nende krokodillipisarate peale? Tõepoolest, see olukord oli ju selline, et kõik julgeolekuasutused leidsid põhjendusi, miks nad ei saanud seda teha. See oli siis kaitsepolitsei väljakäidud konkreetne põhjendus, miks nemad ei saanud seda Selle eelnõu eesmärk ongi võtta sellise formaalse põhjenduse kasutamise võimalus ära.Loomulikult, see hirm, mida,

Aga reaalsus on see, et kõiki tuleb käsitleda võrdselt, siis on asjad korras. Kui me teeme mingeid erandeid, siis lähevad asjad paigast ära ja siis hakkab mäng peale. Mõte on selles, et ühed reeglid ja üks rahvas. Siis on kõik korras.

koalitsioonierakondi: Eesti 200 ja sotsiaaldemokraate. Ma nägin siit kõrvalt ka, et tegelikult valitsuse juht Kaja Kallas oleks huvitatud, et kontrollitaks tema valitsuse liikmete tausta. Jah, Jah, tõepoolest, tõenäoliselt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja ka Eesti 200 juhid väga konkreetselt seotud selle idarahaga, mis on ärimees

Nagu me eelmise päevakorrapunkti arutluse käigus siin saalis järeldasime – need kokkuvõtted olid väga hästi tehtud nii Jaak Valgel kui ka Varro Vooglaiul –, me oleme tõenäoliselt ikkagi jõudnud ebademokraatliku riigikorra juurde ja rahvavõimuga siin midagi ühist ei ole. Tegelikult, kui on ühed reeglid kõigile, siis on asjad paigas.

küsin lihtsalt sellepärast, et aru saada, kui lai siis see erand on, kas seal ei olegi mingeid ajalisi piiranguid. Silmas pean seda, et kui mina või keegi teine kas siin saalis istujatest või kusagil mujal olijatest oleme korra valitsuses olnud

või see nii lai ikkagi ei ole? See vaidlus tekkis tõepoolest ka antud juhtumi puhul. Väidetavalt ei tehtud Kaja Kallasele täiendavat julgeolekukontrolli, sest ta läks justkui ühest

[pakutud] lahendus teeks kõik inimesed, kes riigisaladust kasutavad, võrdseks, reeglid oleks kõigile ühtsed. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! No me ju teame, et kõik riigireeturid, kes on tabatud küll kapost, küll peastaabist ja mujalt, olid selle julgeolekukontrolli läbinud. See iseenesest ei näita ju mitte midagi. See ei pruugi olla piisav. Pealekauba, ega nende julgeolekukontrollide vahel Venemaa ju ei maga, ta võib ka järgmine päev hakata mõjutama seda inimest ükskõik mil viisil. Sama on ka valitsuse [liikmetega]. Kui täna tehti julgeolekukontroll, siis võib-olla kolme päeva pärast on olukord kardinaalselt muutunud. Seetõttu mina näengi, et oleks vaja sellist püsivat kontrolli ja selle võimalust. Mina

mitte küll väga pikk, aga siiski selgete seisukohtadega arutelu. Koalitsioonierakonnad ei toetanud antud eelnõu. Kuidas töötavad erakonnad, kuidas töötavad parlamendierakondade fraktsioonid, on meile kõigile teada. Ju siis seal tipus ikkagi ei taheta, ei soovita seda.

kaks aastat tagasi tegime julgeolekukontrolli, sellest piisab. Kas sinu arvates on see mõistlik, et tegime kolm aastat tagasi julgeolekukontrolli ja sõltumata sellest, mis maailmas toimub, rohkem pole vaja teha, sest julgeolekuoht on ainult iga kolme aasta tagant näiteks? Tänan, lugupeetud

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Kuulates eelnenud arutelu, tuli mulle meelde vana ütlus, et kui sinu ainus tööriist on haamer, siis hakkab iga probleem sarnanema naelaga.

ametikohajärgset juurdepääsuõigust omavate isikute julgeolekukontrolli teostamist ajal, kui isikule on antud juurdepääsusertifikaat salastatud välisteabele. Aga ka valitsus on toonud välja, et on loogiline ja vajalik muuta sarnaseid ning seotud sätteid kõigis seadustes.

luba. Sõltumata sellest, et 80% Eesti inimeste suureks nördimuseks sai Kaja Kallas uuesti peaministriks, vahepeal siiski vahetus ka Riigikogu koosseis, nii et võib ju öelda, et [töösuhe] lõppes. Sellest tulenevalt ma küsin, kas siis ei oleks pidanud seda kontrolli uuesti tegema.

teatavast seaduseaugust. Kuidas siis nende asjadega ikkagi on? Selgitan natukene. Ka ise vaatasin veel eraldi seadust, hiljemgi veel.On

ja keegi ei soovi siin mingisuguseid järeleandmisi teha. Kuid lahenduseks ei ole ilmselt ühe erisuse loomine, sest kapo kindlasti jälgib laiemalt, kuidas kõik ametikohajärgselt riigisaladusele juurdepääsu omavad isikud

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Te tõite välja, et komisjonis kulus päris palju aega mõistete selgitamisele. Kui palju aega teil jäi siis selleks, et arutada seda eelnõu, ja mis olid need põhiargumendid, miks komisjon otsustas eelnõu tagasi lükata? Aitäh küsimuse eest! Meil komisjonis aega oli. Mõistete selgitamise järel toimus tõesti sisuline arutelu, nii nagu ma ütlesin, selle eelnõu eesmärgi üle. Kõik said arutleda. Sõltumata erakondlikust kuuluvusest mõisteti

Selle peale kapo esindaja väljendas küll, et riigivastaste süütegude ennetamisega tegeleb kapo. Ilmselgelt ei hakanud ta üles lugema kõiki neid vahendeid ja meetmeid, mida nad selleks saavad kasutada.

Mul on täpsustav küsimus: kas teie teate mõnda Eesti Vabariigi valitsuse ministrit, kellele pole väljastatud salajase välisteabe sertifikaati? Aitäh küsimuse eest! Sarnane küsimus kõlas ka komisjonis. Mina pean ütlema, et mina küll ei tea, mulle ei ole sellist asja teada. Ka kapo esindaja komisjonis vastas, et selline küsimus peaks olema adresseeritud julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile, sest nemad on need, kes sellist infot valdavad.

praegust küsimust te vastasite väga konkreetselt: lisaturvalisuse jaoks on võimalik leida muid meetmeid.

Aitäh! Nüüd me läheme küll komisjonis toimunud arutelust päris kaugele. Neid meetmeid ma ei hakka loetlema ega oskagi loetleda. Aga ma olen siiski Eesti Vabariigi kodanikuna väga veendunud, et riskide hindamisega meie julgeolekuorganid tegelevad

ja seda pole vaja uuendada. Aga öelge mulle: mis põhjusel, kui näiteks ministrid või Riigikogu liikmed tulevad siia Riigikogu saali ja annavad ametivande, peavad nad seda uuesti tegema? Nad on ühe korra selle vande andnud, mis siis, et tegemist on uue koosseisuga, tegemist on ju sama isikuga.

Võib-olla teilegi teadmiseks, et Vabariigi Valitsuse liikmetel on juurdepääs riigisaladusele ametikohajärgne õigus.

korral. Need kaks asja ei ole kindlasti omavahel otseselt ja vältimatult seotud. Vabariigi Valitsuse liikmeks saamisel annab

ei ole see ilmselt väga kaugel, sest Siseministeeriumi esindaja eelmise aasta lõpul toimunud istungil, novembrikuus, kinnitas, et järgmisel aastal on Siseministeeriumil koos Justiitsministeeriumi ja Kaitseministeeriumiga plaanis laua taha istuda ja need asjad põhjalikult läbi analüüsida.

Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Te just ütlesite üle-eelmises vastuses, et riskide hindamisega meie julgeolekuasutused ju tegelevad.

jooksvat julgeolekukontrolli kõikide nende isikute üle, kes riigisaladustega kokku puutuvad. Aga see ei ole meil lubatud. See oleks äärmiselt oluline just kõikvõimalike keelatud tegevuste, riigireetmise ja nii edasi paljastamiseks, just selleks, et meie julgeolekut tugevdada, et meil ei oleks riske.

eelnõuga või teemaga edasi minnakse. Ta ütles, et see eeldab poliitilist tahet, ja vastas ilusasti, et on soov teemat analüüsida.Hakkame

kuigipalju isegi värvata. Minule tekitab muret, et kogu aeg käib jutt, et Ukraina sõda, oluline, kiire, aga kui me läheme julgeoleku juurde, siis hakkab kõik jälle venima: vaatame, kunagi saab, eks näis, jah, me tegeleme probleemiga. Ehk probleemi vastus on see, et hakkame probleemi analüüsima.Kõik ju teavad, kus see elevant siin on. Elevant istub igal kolmapäeval siin loožis. Elevant on peaministri raskekujuline eetiline läbikukkumine, äri, Vene äri rahastamine ja see, et Reformierakond hoiab teda kenasti võimul edasi, koalitsioon hoiab teda kenasti võimul edasi ja häbi ei ole. Aga ülejäänud Eesti peab häbenema. Me peame igal pool oma riigi pärast häbenema, kui me välismaal käime, selleks et teie saaksite oma läbikukkunud peaministrit edasi soojendada. Kas teie arvates ei ole Venemaaga äritsemine raske probleem? Eriti pärast 2014. aastat. Peaminister ei räägi kunagi, et kohe pärast 2014. aastat oli see probleem Metaprintide ja Stark Logisticsitega, mitte alles nüüd, pärast täiemahulise sõja algust. See vaikitakse igal pool maha. Kõik, kes ajasid siis sehvti Venemaaga, määrisid ennast.

Usmanovi ustav sõber, Putini lemmikoligarhi sõber, kes teenib iga sõja ajal, nagu näha, mõlema poole pealt, tuleb välja. Ka meie ühiskonnas paljastuvad kõik need võrgustikud ja mõrad, mis Ukrainas on, mis Ukrainas lõid välja nii enne täiemahulist sõda kui ka pärast selle algust. Meie oligarhid on ka vahele jäänud, samamoodi nagu nende Medvedtšukid. Nii et kui meie koalitsioonierakonnad ei maksa seda raha tagasi ja ei võta midagi ette, siis millest me räägime? Ärge rääkige eetikast, rääkige lihtsalt poliittehnoloogiast. Te tahate võimul olla ükskõik mis hinnaga. Sertifikaadist räägiti midagi. Head inimesed, meil on peaminister. Mida te teete selle sertifikaadiga, peaminister, kui te olete vahele jäänud? Tehke see valedetektoritest nüüd ära, lubage julgeolekuasutustel ennast kontrollida. võib tasapisi, tera tera haaval usaldus taastuma hakata. Ma toon mõne näite. 2017. aasta mais Mihhail Korb, riigihalduse minister, sest ta oli teinud väga ootamatuid avaldusi NATO teemal. Ta oli juba ministriks saanud, aga siis selgus, et tema mõtteviis on teine.

Oluline on seda kontrolli järjepidevalt teha. Võtame näite. Leedu president Rolandas Paksas tagandati Vene äri tõttu. Teda süüdistati selles, et ta andis tema valimiskampaaniat toetanud lennundusfirma Avia Baltika presidendile Juri Borissovile dekreediga Leedu kodakondsuse. Leedulased võtsid oma Venemaaga sahkerdava presidendi maha. Meie ju ei suuda, muidugi mitte. Me oleme šantažeeritavad

Autorollo tõttu on šantažeeritavad. Raimond Kaljulaid ja Vene krüptoärimehed – kes neid suudaks lahutada? Rahapesu, mis kukkus haleda susinaga kokku. Sajad miljardid liikusid läbi Eesti. Selge see, et siit liikus läbi GRU raha, FSB raha, osteti kinnisvara, osteti kõike. Nad on siin, nad on kusagil siin! Aga rahapesu ju ei toimunud, kontrolliti ühte tellerit ja

Nii et peaministri vabandused, et tema ei tea oma abikaasa ärist õieti midagi, ei pea paika. Igal ajal võidakse inimesi šantažeerida. Tuletame meelde neid koosistumisi kahtlase taustaga isikutega,

ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et eelnõu 276 tuleks esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

panen hääletusele juhtivkomisjoni seisukoha, et eelnõu 276 tuleks esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 51, vastu 11, erapooletuid ei ole, on eelnõu 276 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Neljanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Vaba mikrofoni täna ei ava, sest meil on teisipäev, mitte esmaspäev. Tänane istung on lõppenud. Soovin teile jõudu meie töös. Aitäh!